Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 24. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Miha Kordiš do 14. ure, dr. Matej T. Vatovec od 19. do 21. ure, Nik Prebil od 9.30 do 15. ure, Jani Möderndorfer od 9.30 do 15. ure, Jerca Korče od 9.30 do 15. ure. Vse prisotne lepo pozdravljam!

V zvezi s tem predlogom zakona Odbor za finance predlaga Državnemu zboru sprejetje sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Besedo dajem predsedniku odbora Robertu Polnarju za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa. Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 35. seji 22. junija 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Odboru je bilo poleg zakonskega predloga posredovano tudi naslednje gradivo: mnenje Zakonodajno-pravne službe, dve mnenji Vlade Republike Slovenije in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V uvodu je predstavnik predlagatelja zakona pojasnil, da je njegov cilj dvig splošne dohodninske olajšave s 3 tisoč 500 na 4 tisoč 826 evrov. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da je služba podala pisno mnenje ter ob tem opozorila na uveljavitveno določbo, ki je retroaktivna. Državna sekretarka Ministrstva za finance je pojasnila razloge, zaradi katerih Vlada predloga zakona ne podpira, ter ob tem navedla, da je Vlada v začetku meseca maja predložila svojo novelo Zakona o dohodnini v obravnavo Državnemu zboru. V razpravi so članice in člani izpostavili pozno obravnavo predloga zakona ter opozorili na zmanjševanje davčnih prihodkov, saj so negativne finančne posledice predloga zakona po mnenju predlagateljev ocenjene na 190 milijonov evrov. Opozorjeno je bilo tudi na dejstvo, da je dohodnina najpomembnejši vir financiranja lokalnih skupnosti, zato njeno zniževanje lahko negativno vpliva na njihovo delovanje. Nekateri člani so se dotaknili tudi davčne ureditve v drugih državah, opozorili pa so, da bo z dvigom splošne olajšave ostalo več sredstev zavezancem za dohodnino. Predlagatelj zakona je v razpravi opozoril, da ne sme biti v slabšem položaju tisti, ki je delovno aktiven, v razmerju do tistih ljudi, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Na podlagi mnenja Vlade je potem članica odbora v nadaljevanju predlagala, da odbor v skladu z drugim odstavkom 128. člena Poslovnika Državnega zbora razpravlja in odloča o predlogu sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Odbor je opravil glasovanje in soglasno s 13 glasovi za in nobenim glasom proti sprejel naslednji sklep: Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Za predstavitev stališča dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer Maji Hostnik Kališek državni sekretarki na Ministrstvu za finance. MAG. Hvala za besedo. Spoštovani poslanki in poslanci ter ostali prisotni! Vlada Republike Slovenije soglaša s predlagatelji, da ugodnosti za posameznika oziroma družine ne predstavljajo samo transferji iz državnega proračuna, temveč tudi davčne ugodnosti, od teh pa predvsem davčne olajšave in oprostitve plačila dohodnine. Vlada meni, da gre za predlog zakona s predlagano rešitvijo v pravo smer, saj ta pomeni razbremenitev zaposlenih s poudarkom na načelu poštenosti in pravičnosti ter spodbuja aktivno zaposlovanje. Na omenjenih izhodiščih pa je pripravljen tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je Vlada v obravnavo v Državni zbor posredovala 6. maja letos. Cilj tega zakona je doseči razbremenitev dela z namenom, da bo gospodarstvo sposobno obdržati in privabiti ustrezne kadre. Zato je Vlada v svojem predlogu zakona pripravila tudi predlog vzdržnega dviga splošne olajšave na nivo ocenjenih minimalnih življenjskih stroškov ter druge predloge sprememb, ki so namenjeni davčni razbremenitvi delavcev in večji privlačnosti slovenskega davčnega okolja. Ker so prioritete te vlade v teh časih, ko si prizadevamo k okrevanju gospodarstva, reševanje ključnih področij investicij in oživitev gospodarstva, pa so bile pripravljene tudi druge rešitve, ki gredo v smer razbremenitve dohodkov fizičnih oseb, s katerimi bomo prav tako spodbudili oziroma ponovno vzpostavili gospodarske aktivnosti in spodbudili naložbe v Sloveniji. Na podlagi tega Vlada predloga zakona, ki se obravnava danes, ne podpira, saj je primerljivo vsebino vključila v celovite rešitve sprememb Zakona o dohodnini, ki je bil, kot omenjeno, že posredovan v obravnavo v Državni zbor. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. MARKO Končno brez maske. Spoštovani! Sedaj smo tu: dnevi in ure resnice. Današnje glasovanje o noveli Zakona o dohodnini se bo zapisalo v zgodovino kot mala šola praznih obljub in populizma. Stranka SDS je kot opozicijska stranka v času vlade Marjana Šarca kar štirikrat vložila novelo Zakona o dohodnini, s katero je želela zviševati splošno davčno olajšavo. V prvih dveh neuspelih poskusih je želela splošno davčno olajšavo zvišati na 3 tisoč 500 evrov. Ko pa je zviševanje splošne davčne olajšave v enaki višini napovedala vlada, je šla stranka SDS še korak dlje in z novelo predlagala dvig olajšave na 4 tisoč evrov. Danes obravnavamo četrto novelo v nizu, s katero stranka SDS predlaga dvig splošne davčne olajšave na 4 tisoč 826 evrov. Novela je bila v zakonodajni postopek vložena v januarju 2020, torej več kot eno leto in pol nazaj, ko je bila predlagateljica SDS še del opozicije. Od takrat dalje je leto in pol kar štirikrat zamaknila njegovo obravnavo, namesto da bi že v začetku leta 2020 uresničila svojo napoved in dvignila splošno davčno olajšavo, za katero si je tako goreče prizadevala, dokler ni bila na oblasti. In ravno to je populistični modus operandi stranke SDS: vlaganje neresničnih zakonov, ki državljanom obljubljajo med in mleko nižjo dohodnino, božičnico upokojencem, nižje davke. Spomnimo se, kolikokrat so predlagali, da se zniža davek na dodano vrednost. Po prevzemu vodenja vlade so vse obljube opozicijske SDS padle v vodo, saj takrat, ko si v vladi, nosiš odgovornost, da proračunsko blagajno držiš skupaj, čeprav morate tudi sami priznati, da vam to ne gre ravno najbolje, glede na dejstvo, da ste v letu in pol skopali zgodovinsko 4-milijardno proračunsko luknjo. Vse to se seveda zelo lepo sliši. Vsi, ki sedimo v tem parlamentu, želimo ljudem dati več. Res je, da bi z dvigom olajšave ljudem ostalo več denarja, in res je, da s tem se vsi strinjamo. A od tega cilja nas žal oddaljuje ravno početje te vlade pod vodstvo SDS, ki je vsakega izmed nas zadolžila za 20 tisoč evrov, zato se danes upravičeno sprašujemo, ali bomo imeli dovolj sredstev za pokrivanje tekočih obveznosti proračuna: za plače, za pokojnine, za zdravstvo, za socialo. Pred nami je danes šolski primer populizma, ki dela slovensko politiko verodostojno. Kot opozicija nagajaj vladi, dajmo 190 milijonov sem, 300 milijonov tja in spet 500 milijonov še kam, ker so nujno potrebni. Ko prideš na oblast, v celoti pozabiš na obljube, ki si jih dal svojim volivcem. Ta farsa se bo zapisala v zgodovino našega parlamenta. Stranka SDS predlaga zakon in stranka SDS glasuje za zakon, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Danes vodilna vladna stranka ob znižanju davkov obljublja dvig splošne davčne olajšave na kar 7 tisoč evrov in to v času, ko je proračunska blagajna ohromljena bolj, kot je bila kadarkoli v zgodovini. Vse skupaj zveni zgolj kot pravljica, mar ne? Ali ste prepričani, da nova davčna reforma ni zgolj figa v žepu in del politične kampanje SDS? V SAB ne bomo sodelovali v populistični zagati SDS, zato se bomo pri glasovanju vzdržali. Hvala za vašo pozornost. lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije.

Gospe poslanke, gospodje poslanci! Dohodnina je neposredni davek; se pravi, da je neposredno odmerjena zavezancu. Obsega vse pomembnejše oblike dohodkov fizičnih oseb z izjemami in olajšavami. Spreminjanje zakona, ki zadeva tako veliko število državljank in državljanov, je vedno priložnost za nastopanje, pravilnost vsebine in napačnost sklepov pri tem nimata pomena, sta zanemarljiva. Javne finance zajemajo celotno strukturo instrumentov in odnosov, ki urejajo financiranje iz proračunskih sredstev. Najpomembnejši davčni prihodki državnega proračuna so davek na dodano vrednost, trošarine in dohodnina. Dohodnina je po svojem obsegu tretji najpomembnejši vir financiranja državnega proračuna. Uravnavanje davčne politike in davčnega sistema v sodobnih državah je omejeno z osnovnim konfliktom pri interesih državljanov, ki si na eni strani želijo zmanjšanja davčnih bremen, hkrati pa zahtevajo ohranjanje doseženega obsega javnih storitev in socialne blaginje. Z gospodarskim in tehnološkim razvojem celo stopnjujejo te zahteve. Stalna dilema ter izziv pri oblikovanju ekonomske politike sodobne države je pravičnost in utemeljenost poseganja države v prerazporejanje družbenega proizvoda in v delovanje tržnega mehanizma. V tem mandatu smo v Državnem zboru obravnavali serijo predlogov sprememb dohodninske zakonodaje, ki bi davčne prihodke državnega proračuna zmanjšali za nekaj 100 milijon evrov letno. Tokratni predlog z dvigom splošne olajšave s 3 tisoč 500 na 4 tisoč 826 evrov bi zmanjšal za okoli 210 milijonov evrov. Vsi ti predlogi pa imajo skupno značilnost: popolnoma nedefinirane in vrednostno neopredeljene substitucijske učinke. Pričakovanje, da bo z znižanjem dohodnine povečana kupna moč prebivalstva in tako spodbujena potrošnja, s katero se bodo davčni prihodki nadomestili z večjimi prihodki od davka na dodano vrednost, je iluzorno in brez stvarne podlage. Zvišanje razpoložljivega dohodka posameznikov bi lahko imelo vpliv na večjo zasebno potrošnjo, kar bi lahko pomenilo višje prilive davka na dodano vrednost. Razbremenitev dohodnine pa ima najmočnejših vpliv v nižjih dohodkovnih razredih, ki so v večji meri kot ostali dohodkovni razredi likvidnostno omejeni in ves dodatni dohodek porabijo za potrošnjo. V največji meri je potrošnja te skupine zavezancev povezana z nakupi blaga, ki ima nižjo davčno stopnjo, zato ni mogoče pričakovati, da bi se prihodki iz davka na dodano vrednost lahko povečali za vrednost celotnega izpada dohodnine. Tudi v tem primeru pa je potrebno znova in znova poudariti bistveno: dohodnina je temeljni davčni vir financiranja lokalne samouprave. Po obsegu je tako velik in pomemben, da ga je nemogoče nadomestiti s katerimkoli drugim virom. Tisti, ki pravijo, da je kaj takega mogoče, denimo, storiti z uvedbo davka na nepremičnine, s tem samo dokazujejo vseobsežno razkošje svoje nekompetentnosti. Povejmo torej neposredno: zniževanje dohodnine pomeni z demagoškega stališča privlačno politično idejo, s stališča praktične politike pa je to neposreden napad na finančno avtonomijo lokalne samouprave, predvsem na načelo usklajenosti med finančnimi viri in pristojnostmi. Temeljni smoter avtonomije lokalne samouprave je doseganje večjih narodnogospodarskih koristi, merjenih z gospodarsko rastjo in socialno enakostjo ter učinkovitejše zagotavljanje lokalnih javnih dobrin kot pa, če bi jih zagotavljala centralna oblast. Finančni viri lokalnih oblasti morajo biti zato v sorazmerju z nalogami, ki jim jih določata ustava in zakon. Vemo, da se to načelo v Sloveniji od leta 2015 nikakor ni spoštovalo, šele v preteklem letu smo stopili na pot, ki obeta, da vsaj srednjeročno lokalna samouprava ne bo več finančno podkapacitirana, in prav nobenega razloga ni, da postavljene temelje začnemo podirati. O predlogu spremembe Zakona o dohodnini danes v Državnem zboru ne bomo glasovali, zato ker je bila obravnava na seji Odbora za finance končana.

Lep dober dan vsem prisotnim! Za razliko od predstavnika stranke SAB bom govoril o dohodnini, ne pa o stališču stranke SDS. Dohodnina je glavni in največji vir financiranja lokalne skupnosti oziroma občin v Sloveniji. Občine se v osnovi financirajo na različne načine, kot na primer z davki na promet nepremičnin, premoženja, dediščine, darila ter z različnimi taksami in pristojbinami. Ostali viri financiranja občin so zbrani po ozemeljskem načelu, kot na primer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in podobno. Ampak poleg tega vsega, kot sem že prej omenil, pa je dohodnina glavni in najpomembnejši vir financiranja, ki ima zelo velik vpliv. Deli se po posebnem sistemu, ki temelji na solidarnosti med občinami. S poseganjem v dohodnino bomo neposredno posegali v financiranje občin. Če imajo občine na voljo dovolj sredstev, to vpliva na razvoj slovenskega podeželja in posledično na gospodarski razvoj in zaposlenost Slovenije kot celote. Slovenski nacionalni stranki tudi razumemo argumente zvišanja splošne dohodninske olajšave. Zdaj bodo imeli na voljo več razpoložljivega dohodka, s katerim bodo konec koncev tudi preko potrošnje pospeševali gospodarstvo. Pa vendar izpad prihodkov v višini 190 milijonov evrov zaradi zvišanja splošne dohodninske olajšave s 3 tisoč 500 evrov na 4 tisoč 826 evrov ni malo denarja. Kot sem že prej poudaril, je razvoj občin izjemnega pomena, zato takih predlogov v Slovenski nacionalni stranki ne podpiramo. Hvala lepa za pozornost. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Suzana Lep Šimenko bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Najlepša hvala za besedo. Predlog zakona o dohodnini, ki je danes pred nami, je bil v parlamentarno proceduro vložen pred letom in pol. Temeljno izhodišče predloga zakona izhaja iz dejstva, da so prejemniki socialne pomoči privilegirani glede obveznosti plačevanja dohodnine, saj odrasla oseba, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, prejme okoli 4 tisoč 826 evrov letno, od tega pa ne plača dohodnine. Na drugi strani pa država tistim, ki delajo, prizna splošno olajšavo zgolj v višini 3 tisoč 500 evrov. Poglavitna rešitev zakona je tako dvig splošne dohodninske olajšave s 3 tisoč 500 na 4 tisoč 826 evrov. V vmesnem času pa je prišlo do menjave vlade in aktualna vlada je pripravila paket davčnih zakonov, med katerimi je tudi sprememba Zakona o dohodnini. V predlogu zakona o dohodnini, ki je v parlamentarni proceduri in čaka na obravnavo, se splošna olajšava postopoma dviguje s trenutnih 500 na 7 tisoč 500 evrov. Predlog vladnega zakona je tako bistveno boljši in za državljane še ugodnejši, saj pomeni, da bo njihova neto plača bistveno boljša. Ker v Slovenski demokratski stranki, ko smo v opoziciji ali v koaliciji, delamo za dobro vseh državljanov, si želimo, da vladni zakon čim prej pride pred nas, poslance. Ker vladni zakon pomeni še boljšo rešitev, kot je predlagana v tem zakonu, smo v Slovenski demokratski stranki glasovali, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj kot že rečeno, želimo, da vladni zakon čim prej pride na dnevni red in da se neto plače državljank in državljanov zaradi višje splošne olajšave dvignejo. Hvala za pozornost.

500 evrov na 4 tisoč 826 evrov, ki bi povzročilo izpad prihodkov v državnem proračunu v višini okoli 190 milijonov evrov. Na Odboru za finance ste predstavniki koalicije, potem ko ste z obravnavo zavlačevali leto dni in prestavljali točko s seje na sejo, glasovali proti svojemu predlogu oziroma proti predlogu vašega kolega Tanka, rekoč, da boste to bolje uredili z novo novelo, ki je del davčne reforme, z njo pa boste v državne in občinske proračune zvrtali še globljo luknjo. Samo z zvišanjem splošne olajšave s 3 tisoč 500 evrov na 7 tisoč 500 bo v štirih letih v proračunu zazevala luknja v višini 726 milijonov. 184 milijonov v letu 2022, 191 v letu 2023, 178 v letu 2024 in 173 milijonov v letu 2025. Vse to ob zavedanju, da bomo že tako imeli 8-milijardni primanjkljaj v dveh letih. Človek se vpraša, ali je v kabinetu ministra za finance sploh kakšen žepni kalkulator. In to istega ministra, ki je vlagal zakone s hudimi javnofinančnimi posledicami le zato, da bi zrušil vlado, če uporabim njegove besede. Ker nam gre očitno tako dobro, pa boste v prihajajoči noveli znižali še stopnjo dohodnine za najpremožnejše v najvišjem dohodninskem razredu. Cela situacija močno spominja na tisto v najmočnejši državi na svetu, ko konzervativci v opoziciji konstantno pridigajo o javnofinančni vzdržnosti, ko pa pridejo na oblast, pa pustijo za seboj ogromen javnofinančni krater. V LMŠ pri taki predvolilni ekonomiji ne bomo sodelovali, zato smo na odboru glasovali proti. Proti pa bomo tudi pri vseh podobnih davčnih predlogih, ki nameravajo poglabljati luknjo v javne finance, saj ne verjamemo v pravljice in da se bo vse vrnilo v proračun preko potrošnje. In verjemite, da vemo, o čem govorimo, saj smo po vašem tako imenovani levičarji v letu 2019 ustvarili kar spodoben presežek. Hvala.

Spoštovani vsi, lep dober dan! Seznanitev Državnega zbora z odločitvijo pristojnega odbora, da škodljiv zakon, ki prinaša več 100-milijonsko luknjo v državnem proračunu, ni dobil podpore odbora in zato končuje zakonodajni postopek, bi morala biti dobra novica. Dobra novica za vse, ki se zavedamo, da mora država imeti na voljo sredstva, če želi odigrati vlogo, ki jo od nje vsi pričakujemo. Gre namreč za predlog zakona, ki so ga poslanci danes vladajoče stranke SDS vložili, še ko so bili v opoziciji. Z njim so želeli uveljaviti svojo vsem dobro znano ideologijo, da bi imeli več, če bi le država manj vzela. Pri tem jih ne zanima, česa vsega država ne bo zmogla, če se bo vsakdo izgovarjal, da je prereven za plačevanje davkov in prispevanju v skupno dobro. Čudno je stališče tako imenovanih domoljubov, ki ob 30. obletnici državnosti državljanom sporočajo, da je obstoj države razlog, da je njihova plača nižja. Zato ne bi bilo nenavadno, če bi ta zakon zavrnili že na začetku njegove poti, takrat, ko se je že prejšnja vlada nanj odzvala z negativnim mnenjem. Poslancem takratne opozicije pa je uspelo s spretnim manevriranjem skoraj leto in pol obdržati predlog v postopku. Do njega se je negativno opredelila tudi nova vlada, ki legitimnost črpa iz njihove podpore. Vendar to ni več dobra novica. Nova vlada namreč zakonu ne nasprotuje zaradi škodljivih javnofinančnih učinkov, temveč očitno zato, ker škoda za javne finance ni dovolj velika. Vlada je namreč v sklopu svoje davčne reforme pripravila svoj Zakon o dohodnini, ki bo v javne finance zarezal še mnogo večjo luknjo. Fiskalni svet je ocenil, da bo njena uveljavitev že v naslednjem letu pomenila 335 milijonov manj v proračunu, čez 4 leta pa bo letno imela že za – pozor! – milijardo milijonov negativnih učinkov. Vlada torej ne zaustavlja svojih poslancev, ki bi bili po njenem mnenju preveč radikalni, temveč očitno zato, ker niso dovolj radikalni in škodljivi za javne finance. Socialni demokrati namreč ne moremo, vsaj ne v celoti, sprejeti tez, ki jih je v ponedeljek v odgovoru na moje poslansko vprašanje izpostavil predsednik Vlade, da bodo nižji davki prinesli toliko več potrošnje, novih zaposlitev in višje dodane vrednosti, da zato ne bo negativnih posledic v proračunu. Ne sprejemamo teze, da je vse v redu, dokler se lahko poceni zadolžimo. Prevečkrat smo že videli, kam vodijo splošna nižanja davkov, ki na videz dajejo vsem, večino koristi pa prinesejo zgolj in samo najbolj premožnim. Osiromašenje države, ki zato ne zmore zagotavljati kakovostnih storitev po dostopni ceni, zato ni prav, da se predstavlja le ena plan zgodbe; tista, da bo imel zaposleni zaradi nižjega davka več v žepu, temveč mora svoje mesto dobiti tudi druga plat, da bo isti zaposleni z več denarja v žepu morda zato dražje plačeval vrtec in imel nižjo pokojnino. Zato konec postopka tega zakonskega predloga ni le dobra novica, temveč le uvod v težko obdobje, ko bomo morali preprečiti uveljavitev vladnih davčnih razbremenitev, ki s sabo nosijo osiromašenje virov za vse, kar pričakujemo od samostojne, suverene in moderne države. Zato se bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov še naprej zavzemali, da država ohrani vire, ki ji omogočajo, da se odzove na klic svojih državljank in državljanov. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Luka Mesec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala lepa in lep pozdrav! Kot so povedal že moji predhodniki, je ta predlog vložila stranka SDS, ko je bila še v opoziciji, in ista stranka SDS zdaj, ko vodi vlado, je ta predlog razglasila kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo. To pove vse o resnosti tega predloga in to pove vse tudi o tej stranki. Ta stranka je ta predlog vložila, kot bi rekel zdajšnji finančni minister Andrej Šircelj samo zato, ker verjame, da je naloga opozicije zrušiti vlado; za vsako ceno, ne glede na to, na kakšnih argumentih svoje predloge in svoje poskuse rešitve utemeljuje. Poglejmo ta predlog. Ta predlog je škodljiv, predvsem pa postavljen na lažnih argumentih. Kot smo slišali s strani predlagatelja, stranke predlagateljice, je logika za tem zakonom tale: ko se je povišala minimalna denarna socialna pomoč na 402 evra, naj bi se, zgodilo naslednje neravnovesje. Splošna olajšava za tiste, ki delajo, se pravi raven, do katere jim ni treba plačat davkov, znaša 3 tisoč dvanajstkratnik minimalne socialne pomoči 402 evra pa znaša 4 tisoč 800 evrov in pravi, da tukaj vmes je zdaj neravnovesje: tisti, ki delajo, so na slabšem od tistih, ki ne delajo. Na ta način ločuje državljane, na pridne in lenuhe, čeprav pozablja dve dejstvi. Prvo je, da obstaja povišana splošna olajšava, in to je, da tisti, ki zaslužijo ne do 3 tisoč 500, ampak najrevnejši, ki zaslužijo do 10 tisoč 176 evrov letno, ne plačujejo dohodnine. Se pravi, trikratnik tega, čemur vi pravite, »ne plačuje dohodnine«. In najrevnejši delavci, tisti, ki zaslužijo do 844 evrov bruto na mesec, ne bodo od tega predloga imeli absolutno nič. Absolutno nič! To je prvo dejstvo. Drugo dejstvo: ne gre za tiste, ki delajo, in za lenuhe, pač pa gre za socialni sistem, ki je univerzalen in naša skupna pravica. Vsak od nas lahko izgubi službo, vsak od nas se lahko znajde v škripcih in bo potreboval socialno pomoč. In vi ne streljate v tako imenovane lenuhe, kot jim pravite, pač pa rušite osnovni sistem družbene solidarnosti v tej državi. Hkrati pa seveda ljudi spirate med sabo, in to tiste, ki slabo zaslužijo, s tistimi, ki životarijo na še slabših državnih pomočeh. Dalje. Zakaj je ta predlog škodljiv? Ta predlog je škodljiv zaradi učinka na javne finance. Javne finance bodo izgubile 190 milijonov evrov, kar je v resnici še zmeren znesek proti temu, kar zdaj planirate, ko naj bi bila izguba tam nekje do milijarde, po vaši novi davčni reformi oziroma deformi – državo deformirate, ne reformirate. In tako politiko spremljamo že desetletje in pol, praktično od prve Janševe vlade, ko se je takrat znižala dohodnina iz petih razredov so nastali trije, znižal se je davek na

Posledice pa poznamo – že naslednja vlada, Pahorjeva, ki je prišla, je morala zaradi manka v proračunu, cap, odrezati investicije za 500 milijonov evrov. Taka politika se je potem nadaljevala še celo desetletje. Sredinske vlade so z rezi davkov, sicer v bistveno bolj zmernem smislu, kot vi zdaj to počnete, nadaljevale, javne finance pa niso imele kapacitet, da bi investirali. In če se sprašujete, zakaj že več kot desetletje ni bil zgrajen noben dom za upokojence, najdete odgovor tu – ker ni bilo denarja, ker je nekdo zniževal davke. Zakaj že desetletje in pol nimamo stanovanjske politike, zakaj ni bilo niti evra iz državnega proračuna investiranega v gradnjo novih stanovanj – ja, ker ni denarja, ker je nekdo zniževal davke. Zakaj ni denarja za zdravstvo, zakaj imamo tako slabo glavarino za občine – zato, ker nekdo konstantno znižuje davke in pri tej politiki še vztraja, hkrati po desetletju in pol ljudem meče pesek v oči, da saj bo ta predlog stal 190 milijonov evrov, ampak bo to prišlo nazaj skozi DDV. Če bi to resno mislili, potem vas vprašam, zakaj potem ljudem govorite, da jim boste dali, če jim boste iz drugega žepa potegnili. Ampak saj sami veste, da nič od tega ni res. Verjamem, da tudi na Ministrstvu za finance pod zdajšnjim režimom obstaja kdo s kalkulatorjem. Hvala lepa. Hvala lepa. Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. JOŽEF Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Spoštovane predstavnice Ministrstva za finance, drage kolegice, dragi kolegi!

V zvezi s tem se bo tudi na predlog Nove Slovenije čez pol ure začelo srečanje – mislim, da že tretje – Vlade z našimi slovenskimi župani in županjami. Verjamem in sem prepričan, da bo vzdušje podobno pozitivno, kot je bilo pred dnevi, ko je Vlada obiskala 41 občin v Podravski regiji. Kolegice in kolegi, narava obstoja države zahteva zagotavljanje nekaterih dobrin in storitev, ki so nujno potrebne za njeno delovanje. Naloga države je namreč ustvariti okvir, ki zagotavlja varnost in urejeno sobivanje, ter okolje, v katerem ima posameznik možnost, da razvije svoje potenciale, množi svoje talente, uresničuje svoje sposobnosti, ustvari družino. Seveda mora država za financiranje zagotavljanja teh svoboščin, dobrin in storitev oblikovati mehanizem, preko katerega državljani določen del svojega dohodka prispevajo v skupni državni proračun. Koncept davkov sam po sebi torej pomeni poseg v lastninsko pravico posameznika, ki pa je utemeljen in upravičen v nujnosti delovanja države in njenih sistemov. Ker gre pri določanju davkov za sicer upravičen poseg v lastninsko pravico posameznika, je pri vzpostavitvi davčnega sistema potrebna velika mera racionalnosti in previdnosti. Neutemeljeno visoka raven davčne obremenitve bi namreč pomenila nepravičen poseg v lastnino posameznika in bi negativno vplivala na motivacijo za njegovo poslovanje in delo. Preveliko davčno breme je v nasprotju s krščanskodemokratskim načelom subsidiarnosti, po katerem naj se vsi družbeni procesi, pri katerih je to mogoče, opravijo na najosnovnejši družbeni ravni. Država naj v te procese vstopi le takrat, ko se na nižji ravni ne bi mogli več optimalno izvajati. Krščanski demokrati verjamemo, da je posameznik pri ravnanju s finančnimi sredstvi veliko bolj odgovoren in racionalen kot država, zato naj se na na državo preko davkov prenese le omejen obseg sredstev, ki so nujno potrebna za njeno delovanje. Na drugi strani pa naj državljani obdržijo večji del sredstev, ki so jih sami ustvarili s svojim sposobnim delom. Politika previsokih davkov izkazuje nezaupanje do sposobnosti državljanov za upravljanje z denarjem, ki ga sami zaslužijo. Le politika, ki ne zaupa svojim državljanom, od njih zahteva plačevanje previsokih davkov, ki bi namesto njih s temi sredstvi upravljala. Krščanski demokrati tako politiko zavračamo. Podpiramo davčno politiko, ki je oblikovana z namenom zagotavljanja potrebnih javnih dobrin in storitev racionalne socialne države ter za delovanje potrebnih državnih mehanizmov, hkrati pa nasprotujemo davčni politiki, katere namen in posledice so neutemeljeno prerazdeljevanje, zagotavljanje prihodkov izbranim interesnim skupinam, zmanjševanje motiviranosti za delo in investiranje, nerazumna širitev sistema javne uprave, vpletanje države v gospodarstvo in popačenje trga. Zagovarjamo pošteno obdavčenje. Obdavčenje mora slediti osnovam socialno tržnega gospodarstva. Mora biti prijazno do delavcev in investicij ter čim bolj enostavno. Zagovarjamo obdavčenje po delovni sposobnosti. Ljudje z višjimi prihodki lahko skupnosti prispevajo več kot ljudje z manjšimi prihodki, vendar velja tudi obratno. Kdor več in bolje dela, mora na koncu dneva imeti več. Spoštovani kolegice in kolegi! Na Odboru za finance in tudi danes bomo podprli predlog sklepa, da Zakon o dohodnini, ki ga obravnavamo, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Povsem normalno je, da vlada, ki ima bistveno več resursov kot opozicijska stranka, ki je predlagala ta zakon o dohodnini, da lahko vlada torej pripravi bolj kompleksnejšo, celovito rešitev. Ta je že v Državnem zboru od začetka maja in se veselimo razprave o vladnem predlogu Zakona o dohodnini. Hvala lepa. PREDSEDNIK Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. O predlogu sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Maji Hostnik Kališek, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Hvala. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! S predlogom zakona, ki je pred vami, se odpravlja posamezne nejasnosti, na katere je Evropska komisija opozorila v postopku vsebinskega pregleda prenosa določb Direktive 2014/56 2014/56 EU, ki spreminja Direktivo 2006/43 ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze. Prenos določb zadevne direktive se je sicer zagotovil s spremembami in dopolnitvami Zakona o gospodarskih družbah iz avgusta 2015 ter Zakona o revidiranju iz decembra 2019. Tokratne predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o revidiranju se nanašajo na podrobnejšo ureditev sodelovanja z nadzornimi organi tretjih držav oziroma vpisa revizorjev in revizijskih subjektov tretjih držav v register. S potrditvijo predlaganega se bo tako odpravilo nejasnosti nekaterih določb EU z zakonodajo področje revidiranja. S predlogom zakona se hkrati predlaga še nekatere druge manjše, večinoma redakcijske spremembe, na podlagi prejetih predlogov iz javne obravnave. Predlog zakona vključuje tudi črtanje 119. člena veljavnega zakona, in sicer zaradi nezmožnosti vročanja ukrepov nadzora preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije, zaradi česar se v postopkih vročanja uporablja zakon, ki ureja splošno upravni postopek. Hkrati je predlagana tudi sprememba definicije subjekta javnega interesa, saj se je v praksi izkazalo, da je bila z amandmajem vključena sprememba zelo ambiciozna. Danes so k obvezni reviziji namreč zavezane tudi družbe, v katerih imajo država ali občine večinski delež, ki sodijo po velikosti med majhne in mikrodružbe. Ker bi za takšne družbe težko trdili, da predstavljajo družbe, ki imajo velik javni pomen zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali števila zaposlenih, je podan predlog spremembe zadevnega izraza iz 3. člena veljavnega zakona. Primarni cilj te novele je uskladitev s pravnim redom EU, področja, kot so na primer ocenjevanje vrednosti ali notranja revizija, pa niso predmet sprememb tega predloga zakona. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, Vlada v skladu s 138. členom Poslovnika tega zbora predlaga, da se na tej seji opravi še tretja obravnava tega predloga zakona. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za prestavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju. ROBERT Hvala. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 35. seji 22. junija letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju, ki ga je Državnemu zbor v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kot dodatno gradivo je odbor prejel še mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine SDS, NSi in SMC, in sicer k trem členom, vložen pa je bil tudi predlog za amandma odbora k 2. členu poslanca Luke Mesca. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance je pojasnila, da se s predlogom zakona odpravljajo nejasnosti, na katere je opozorila Evropska komisija v postopku vsebinskega pregleda prenosa določb Direktive 2014/56. Spremembe se nanašajo na sodelovanje z nadzornimi organi tretjih držav oziroma vpis revizorjev in revizijskih subjektov tretjih držav v register. Predlaga se tudi manjše oziroma redakcijske popravke. S predlogom zakona se tudi črtajo določbe glede vročanja, spreminja pa se tudi definicija subjekta javnega interesa. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje službe in pojasnila, da so njihove pripombe upoštevne v predlaganih amandmajih koalicijskih poslanskih skupin. V kratki razpravi, ki se je nanašala izključno na 2. člen predloga zakona in predlog za amandma odbora k istemu členu, je bilo opozorjeno na spremembe oziroma rahljanje kriterijev za imenovanje direktorja Slovenskega inštituta za revizijo. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval in glasoval o amandmajih poslanskih skupin SDS, NSi in SMC ter jih sprejel. Odbor je v skladu z osmim odstavkom 131. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel tudi svoj amandma k 2. členu. Potem pa je odbor v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji, dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupi.

Uveljavitev sprememb in dopolnitev Zakona o revidiranju je potrebna, kot smo danes že slišali, zavoljo pomislekov Evropske komisije glede popolnosti prenosa nekaterih določb Direktive 2014/56 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze v slovenski pravni red. Rok za prenos te direktive je bil 17. junij 2016, dve leti in pol kasneje smo v Sloveniji uspeli besedilo zakonskih sprememb pripeljati na obravnavo v parlament in 14. decembra 2018 je Državni zbor sprejel Zakon o revidiranju. O razlogih za tako nesprejemljivo zamudo, bi lahko govorili podolgem in počez, toda z ničemer ne bi mogli prikriti disfunkcionalnosti predvsem izvršne veje oblasti, delno pa tudi zakonodajne veje v tem konkretnem primeru. Zadeve z zamudami pri prenosih direktiv pa se pojavljajo oziroma ponavljajo na različnih področjih. Najbolj neverjetno pri tem pa je, da je prizadevnost političnih odločevalcev za pravočasnost izvedbe zadanih opravil odvisna od njihovega trenutnega položaja: pozicije ali opozicije. Na poziciji se zavzemajo za vsesplošno hitenje in lovljenje rokov, v opoziciji pa se jim za vse skupaj gladko žvižga in poskušajo, kolikor se da, zavlačevati. Vtis je, da prevladujeta brezbrižnost in vseenost brez resnega razmisleka o denarni škodi, ki se na ta način povzroča državi. Revizorji imajo v kapitalistični ekonomiji izjemno pomembno vlogo, ne samo z nadzorom nad gibanjem denarnih in finančnih tokov ter premoženja v gospodarskih družbah, še bolj se njihov pomen izraža pri krepitvi nadzora nad upravljanjem s tveganji v finančnih institucijah. Pri nas imamo s tem slabe izkušnje, revizorji so v času finančne krize znali poskrbeti za to, da je bil izražen dvom v kvaliteto njihovega dela in v njihovo nepristranskost. Potreba po sanaciji slovenskih bank z denarjem davkoplačevalcev je prepričljiv dokaz, da je bil ta dvom upravičen. Kakovostno opravljanje revizije so bistvenega pomena za gospodarsko stabilnost in zaupanje na trgih, saj zagotavljajo resničnost bilančnih izkazov in iz njih izhajajočo vsestransko poslovno in finančno trdnost ekonomskih subjektov. Zakon o revidiranju je ključnega pomena za ureditev trga revizijskih storitev v Sloveniji, okrepitev pristojnosti Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je bila nujna za odpravo podvojenosti med zasebnim institutom in javno agencijo, koncentriran nadzor na ravni državne agencije bi moral zagotoviti učinkovitejši nadzor nad revizijskimi družbami. Zakonske določbe je mogoče razdeliti v dva sklopa; tiste, ki veljajo za vse revizijske družbe, in one, ki veljajo za obvezne revizije subjektov javnega interesa. Subjekti javnega interesa so družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kreditne institucije in zavarovalnice. Subjekt javnega interesa je tudi družba, zavezana k obvezni reviziji, v kateri imata država ali občina neposredno ali posredno, skupaj ali samostojno večinski lastniški delež. Vse te družbe, tudi tiste, ki so po velikosti mikro ali majhne, so dolžne oblikovati revizijsko komisijo, kar povečuje obseg nepotrebnega administriranja, predvsem pa povečuje obseg stroškov dela. Z danes predlagano spremembo bodo mikro- in majhne družbe izvzete od te obveznosti. Poslanci Poslanske skupine Desus ocenjujemo, da je to najpomembnejša določba zakonskih sprememb. Ostale se nanašajo na način vročanja, ker je praksa pokazala, da to ni izvedljivo preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije, in na ureditev sodelovanja z nadzornimi organi tretjih držav ter na vpis njihovih revizorjev in revizijskih organov v register. Spremembe in dopolnitve Zakona o revidiranju bomo poslanci Poslanske skupine Desus podprli. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. JANI Lep pozdrav še enkrat vsem prisotnim! Pred sabo imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju. Mikro- in majhnim podjetjem v Sloveniji enormna birokracija velikokrat onemogoči nemoten poslovni model. Birokracija, ki nalaga podjetjem obveznosti, prispeva ponavadi le k zmanjševanju njihove konkurenčnosti in posledično slabi slovensko gospodarstvo. Država bi morala spodbujati in lajšati ovire, ki ga ima gospodarstvo, da bi s tem ustvarjali nova delovna mesta in prosperiteto v družbi. Mikro- in majhna podjetja so še veliko bolj na udaru, kar se tiče dodatnih birokratskih ovir pri nemotenem izvajanju poslovanja. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju bo do določene mere olajšal dodatne obveznosti za ta podjetja. Tukaj ne gre samo za znižanje produktivnosti, ampak za obvezno oblikovanje revizijskih komisij, pa tudi za finančna bremena, ki ob tem nastopijo. Mikro- in majhna podjetja si velikokrat ne morejo privoščiti novega zaposlovanja in dodatne administracije, saj morajo nemoteno opravljati svoj posel za družbeno koristi. Kljub velikokrat prevelikemu birokratskemu stroju Evropske unije je pristop minimalne harmonizacije na nivoju držav članic, kar ta direktiva zajema, produktiven ukrep. Slovenski nacionalni stranki vedno podpiramo predloge, ki bodo mikro- in majhnim podjetjem lajšale poslovanje ter prispevale k javnemu interesu naše domovine. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Mag. Elena Zavadlav Ušaj bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratska stranke. MAG. Hvala za besedo, predsednik. Prav lepo pozdravljeni predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi! Danes imamo pred seboj Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju, ki odpravlja dvom o ustreznosti prenosa Direktive 2014/56 v slovenski pravni red, ki ga je izrazila Evropska komisija v postopku vsebinskega pregleda prenosa določb Direktive 2014/56 v nacionalno zakonodajo. Le-ta je izrazila pomisleke glede popolnega prenosa nekaterih določb navedene direktive, ki sta jo Evropski parlament in Evropski svet sprejela 16. aprila 2014. Sprejeta direktiva navaja spremembe Direktive 2006/43, ki se nanašajo na obvezne revizije za letne in konsolidirane računovodske izkaze. Sprejeta je bila tudi uredba o posameznih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa ter več dodatnih pravnih dokumentov, s katerimi so se na ravni Evropske unije vzpostavile zahteve po obvezni reviziji.

oziroma podzakonskimi predpisi. Zaradi pomislekov Evropske komisije je Republika Slovenija izdala obvestilo, da je zaradi popolne usklajenosti na ravni Evropske unije in večje javnosti določb za prenos direktive potrebno sprejeti zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju, ki bo dodatno natančneje uredil sodelovanje z nadzornimi organi tretjih držav oziroma vpis revizorjev in revizijskih subjektov tretjih držav v register, s čimer bodo odpravljeni vsi dvomi glede dokončnosti prenosa. Vsled temu imamo danes v obravnavi predlog sprememb zakona, ki poleg prej navedenih rešitev odpravlja še nekatere ugotovljene pomanjkljivosti in nedoslednosti že veljavnega zakona ter redakcijske popravke. V predlogu pa se črta tudi določba glede vročanja, saj se je v praksi izkazalo kot neizvedljivo in se zato za vročanje uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Poleg navedenega se v predlogu predlaga tudi sprememba definicije subjekta javnega interesa, ki bi prinesla pozitivne posledice majhnim in mikrodružbam glede nekaterih dodatnih obveznosti, ki jih sicer morajo izpolnjevati vse družbe, ki so prepoznane za subjekt javnega interesa, kajti oblikovanje revizijskih komisij v majhnih in mikrodružbah ni smiselno, saj taka družba nima velikega javnega pomena. Ker predlagane spremembe nimajo finančnih posledic in je zaradi opozoril Evropske komisije, da mora Republika Slovenija zaradi popolne usklajenosti na ravni Evropske unije in večje javnosti določb zaradi prenosa Direktive 2014/56 sprejeti spremembe Zakona o revidiranju, bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju v celoti podprli. Hvala.

Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Nove spremembe in dopolnitve Zakona o revidiranju so po besedah Vlade potrebne zaradi ugotovljenih nedoslednosti, ki so nastale ob zadnjem prenosu spremenjene direktive v slovenski pravni red. Glede na že uveljavljen način, kako se v Sloveniji sprejemajo nujne uskladitve predpisov, nas sploh ne bi smelo presenečati, da imamo znova na klopeh predlog spremembe. Popraviti je namreč treba tisto, kar ni bilo dobro narejeno ob zadnjem spreminjanju zakona. In tudi takrat večine poslancev ni zanimalo nič drugega kot dejstvo, da nam zaradi zamude pri prenosu znova grozijo kazni. V takih primerih Državni zbor praviloma ne posveča pretirane pozornosti vsebini zakona in ponovno se je izkazalo, da to ni primeren način, saj zakon znova potrebuje popravke. popravke. Predvsem je zaskrbljujoče, da tovrstna praksa postaja stalnica. Predvsem na finančnem področju so take spremembe zakonov bistveno prepogoste in jih spremljajo nujni postopki, sprejemanje pod časovnimi pritiski in napake, ki so logična posledica hitenja in površnosti. Ministrstvo za finance je zadolženo za pravočasno pripravo in natančno izvedbo sprememb predpisov. Očitno je, da te naloge ne opravlja dobro, da se predlogi sprememb pripravljajo z zamudo in površno. Tudi na to 24. redno sejo Državnega zbora so zato dodatno uvrščeni trije zakoni s finančnega področja, ki jih bomo ponovno sprejemali brez poglobljene obravnave. To ni način za oblikovanje dobrih predpisov, še posebej, če pri tej površnosti asistirajo tudi koalicijski poslanci, ki izkoristijo tako priložnost za nižanje strokovnih standardov, ki jih mora izpolnjevati direktor Slovenskega inštituta za revizijo. Z rokohitrskimi spremembami in uskladitvami se zato nižata tako jasnost predpisov kot tudi pravna varnost. Pristojnemu ministrstvu Socialni demokrati priporočamo, da poleg navdušenja nad poceni zadolževanjem države pravočasno poskrbi tudi za pripravo predpisov in njihovo usklajevanje z evropskim pravnim redom. Za tako pripravljene predpise in postopke Socialni demokrati ne moremo prevzemati odgovornosti, zato tudi ne moremo podpreti tega predloga zakona. Hvala lepa. lepa. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala lepa. Dober dan! Pričujoča novela prinaša oženje definicije subjektov javnega interesa, za katere veljajo dodatne zahteve pri obvezni reviziji letnih poročil in računovodskih izkazov. Trenutno so subjekti javnega interesa delniške družbe, banke, zavarovalnice in pokojninske družbe ter vse družbe, v katerih imajo država ali občine večinski lastniški delež. Vlada predlaga, da mikro- in majhne družbe, v katerih imajo država ali občine torej večinski lastniški delež, niso več definirane kot subjekt javnega interesa. Slednjim zato po novem ne bo več treba izpolnjevati dodatnih obveznosti pri revidiranju. V oči pa bode tudi novost na področju rahljanja kriterijev, ki jih mora izpolnjevati direktor Slovenskega inštituta za revizijo. Po novem ni več potrebno, da je direktor pooblaščeni revizor, dovolj je le in zgolj druga bolonjska stopnja izobrazbe. Opazovalcu mora ta ukrep dvigniti obrv. Predlog ustvarja vtis, kot da bi bil zakon napisan za enega posameznika, ki si ga je Vlada izbrala za svojega in edinega. Obstoječi standardi za izbiro vodstva inštituta so dolgo v veljavi in funkcionirajo, dolg in udaren pa je tudi vladni načrt polnjenja vodstvenih mest s sebi zvestimi uresničevalci navodil. Vprašanje, da ne razumemo, zakaj Vlada zdaj te standarde niža, ni na mestu. Za nami je dolgo leto in pol vladnega izkoriščanja epidemičnega družbenega krča predvsem za kadrovanje. Vladna utemeljitev oziroma upravičevanje, da gre pri revizijskem institutu za manj pomembno institucijo s področja revizije in so zato kadrovska merila lahko nižja, nima temeljev. V Republiki Sloveniji na področju revidiranja delujeta dve ključni instituciji Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in Inštitut za revidiranje. Glavnina pristojnosti s področja revidiranja se je že preselila na agencijo, a inštitut je še vedno pristojen za številne ključne naloge s področja revidiranja: objavljanje računovodskih standardov, določanje strokovnega znanja in izkušenj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, organizacija strokovnega izobraževanja in izvajanje preizkusov strokovnih znanj ter izdaj potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, opravljanje nadzora nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, odločanje o izdaji dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti in tako naprej. Torej, revizijski inštitut ostaja ključna institucija na področju revidiranj, njeno vodstvo pa mora biti kompetentno v opravljanju svojih nalog. Mimogrede, revizijsko področje ni edino. Praksa nižanja kompetenc v vodstvenih kadrovanjih postaja vzorec. Vladi Janeza Janše je nižanje zahtev o kadrovanju v vodstvu blizu, kar potrjuje na primer mehčanje standardov za nadzornike in upravnike Demografskega sklada. Nevarna nepotistična praksa pa je svoje barve še najbolj pokazala v postavljanju človeka brez strokovnih kompetenc in z jasno izraženim tovarištvom SDS na vrh Pošte Slovenije. Ta sprememba Zakona o revidiranju bo omogočila enake prakse tudi na revizijskem področju, zato smo v Poslanski skupini Levica na seji Odbora za finance vložili amandma, ki postavlja zavoro na uresničevanje te nepotistične uredbe z njenim črtanjem. Dopolnilo je bilo sprejeto. Večina poslank in poslancev na Odboru za finance je naši nameri pritrdila, zdaj pa je pred nami z naslova vladne koalicije nov amandma, ki tega, torej sprejetega, črta. Res da ne gre za prvi primer takšnega postopanja v zgodovini slovenskega parlamenta, a v luči leta in pol kadrovanj in nevarnih praks upogibanja demokratičnih postopkov, ki jih iz rokava stresa vladna koalicija, je črtanje že sprejetega amandmaja nesmisel. Večina poslancev, poklicanih k razpravi in odločanju o področju revidiranja, je bila s svojim glasom jasna. Predlagana sprememba Levice je dobra, standardi o kadrovanju vodstvenih ljudi pa morajo ostati zastavljeni visoko, pri njih mora glavno vlogo igrati strokovnost in usposobljenost in nobene potrebe ni, da SDS dobi izvrševalca svoje agende na vrh še ene institucije. V kolikor amandma Levice ne bo ostal v veljavi, bomo v poslanski skupini zakonu nasprotovali. Hvala. lepa. Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Ponovno hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Namesto uvoda obžalujem, da po dobrih 17 letih članstva Republike Slovenije v Evropski uniji še vedno ne razumemo, kaj pomeni direktiva, direktiva Evropskega parlamenta in Sveta, kaj pomeni uredba in tako naprej. Sprejemam kritike nekaterih predhodnikov, ne smem z njimi polemizirati, vendar je manjkala ena beseda oziroma besedna zveza mea culpa. Zakaj? Bom povedal. Evropski parlament in Evropski Svet sta 16. aprila 2014, to je pred več kot sedmimi leti, sprejela spremembe Direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze. Gre za direktivo 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta. In v nadaljevanju bom govoril zgolj o tej direktivi. Kolegice in kolegi, z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju Slovenija opravlja popravni izpit. Danes smo na popravnem izpitu. Zakaj? Prenos direktive je bil v Evropski komisiji notificiran 8. januarja 2019 januarja 2019 z vnosom v notifikacijsko bazo. Republika Slovenija je Evropski komisiji sporočila podatke o predpisih, za katere je menila, da v slovenski pravni red v celoti prenašajo omenjeno direktivo. V postopku vsebinskega pregleda prenosa določb direktive v nacionalno zakonodajo je Evropska komisija izrazila pomisleke Evropska komisija izrazila pomisleke glede popolnega prenosa nekaterih določb omenjene direktive. Zato smo na popravnem izpitu danes. Evropska komisija vztraja, da je zaradi popolne usklajenosti na EU ravni in večje javnosti določb za prenos direktive treba sprejeti zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju, ki bo dodatno natančneje uredil sodelovanje z nadzornimi organi tretjih držav oziroma vpis revizorjev in revizijskih subjektov tretjih držav v register, s čimer bodo odpravljeni vsi dvomi glede dokončnosti prenosa direktive. Kakšni so cilji tega zakona, tega popravnega izpita? S predlogom zakona se odpravi dvom Evropske komisije v ustreznosti prenosa direktive v slovenski pravni red, ki ga je izrazila, kot rečeno, Evropska komisija. Cilji predloga zakona so: prvič, natančnejši prenos direktive v delu, s katerim spreminja 45. in 47. člen direktive; drugič, odprava ugotovljenih tehničnih nedoslednosti Zakona o revidiranju 2. Direktiva temelji na pristopu minimalne oziroma najmanjše harmonizacije. S tem predlogom zakona se je upoštevana načela zdajšnje ureditev področja revidiranja, ki pomeni uporabo mednarodnih standardov in predpisov Evropske unije v slovenskem pravnem redu. v slovenskem pravnem redu. Najpomembnejše načelo predloga zakona je načelo sorazmernosti. Predlog zakona se omejuje zgolj na nujno potrebne spremembe in dopolnitve. Kolegice in kolegi! Poslanska skupina Nove Slovenije bo novelo zakona podprla. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Mag. Dušan Verbič bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Hvala za besedo, predsednik. Državna sekretarka, lep pozdrav! Kolegice in kolegi tudi vam lep pozdrav! Danes odločamo o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju, ki ga je v parlamentarno obravnavo vložila Vlada. Osnovni namen predloga zakona, ki je pred nami, je prenos nekaterih določb direktiv Evropske unije v naš pravni red. Evropska komisija namreč vztraja pri tem, da je za dosedanje večje jasnosti določb v njihovi usklajenosti na ravni Evropske unije potrebno sprejeti novelo, ki bo uredila obstoječi Zakon o revidiranju. Predlagani zakon v prvi vrsti natančneje opredeljuje sodelovanje z nadzornimi organi tretjih držav, poleg tega pa podrobneje definira postopek vpisovanja revizorjev in drugih revizijskih subjektov v registre. Na ta način se na nivoju celotne Evropske unije implementirajo predpisi, ki zagotavljajo, da so postopki delovanja nadzornih institucij usklajeni in posledično učinkoviti. Uredba zadeva institucije, ki opravljajo naloge na področju revidiranja, te pa zajemajo opredeljevanje računovodskih standardov ter postavljanja pravil poslovno-finančnih standardov notranjega revidiranja, revidiranja informacijskih sistemov in metod ocenjevanja vrednosti. Poleg tega pa omenjene institucije določajo znanja, izkušnje in druge potrebne pogoje za to, da nekdo postane pooblaščeni revizor oziroma ocenjevalec. V Poslanski skupini Stranke modernega centra verjamemo, da bo natančnejša opredelitev postopkov imenovanja in delovanja revizorjev na nivoju Evropske unije doprinesla k večji učinkovitosti revizijskih sistemov. Prepričani smo, da morajo tudi revizijski postopki slediti hitremu razvoju globalnih gospodarskih sistemov. Danes si je pravzaprav težko predstavljati, da bi heterogeno urejen revizorski sistem lahko lahko učinkovito bdel nad morebitnimi nepravilnosti v institucijah, ki se obnašajo v skladu s trendi globalnega povezovanja. Prav zato smo prepričani, da so prizadevanja v smeri bolj učinkovitega pretoka informacij na informacijskem trgu še kako na mestu. To še posebno velja za tretje države in ravno pri bankah v državni lasti, ki so povzročile 5-milijardno bančno luknjo in so imele podružnice v tretjih državah, je obstajala verjetnost, da revidiranje teh subjektov ni v celoti sledilo zahtevam revizijski revizijski standardov. Glavna naloga nadzornih in regulatornih institucij, kot jo razumemo mi, je ravno zagotavljanje transparentnost delovanja tržnih deležnikov, kajti le transparentni sistem lahko namreč zagotovi temelje za pravično tržno udejstvovanje, v katerem zmagujejo učinkovite, inovativne in prilagodljive organizacije. Novelo Zakona o revidiranju tako razumemo kot korak v smeri zagotavljanja višje stopnje sistemske transparentnosti na skupnem evropskem območju. V to nas prepričuje tudi slaba tovrstna praksa revizorjev v letih nastanka 5-milijardne bančne finančne luknje, ki je nastala v slovenskih državnih bankah in katerih znesek so morali pokriti slovenski davkoplačevalci. Skratka, revizorji niso v celoti opravili svojega poslanstva, ki ga imajo po računovodskih in mednarodnih standardih, zato podpiramo nadgradnjo Zakona o revidiranju, da se odpravljajo slabosti pri samem revidiranju in zagotavljajo transparentnost regulatornih institucij. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra predlog zakona podprli. Hvala za vašo pozornost. PREDSEDNIK Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Spoštovane kolegice in kolegi! Zakon o revidiranju se je zaradi prenosa evropskih direktiv spremenil konec leta 2018. Sprememba zakona je bistveno posegla v dotedanje pristojnosti Slovenskega inštituta za revizijo, in sicer tako, da jih je v veliki meri prenesla na Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem. Evropska komisija je ugotovila, da direktive niso bile ustrezno prenesene, zato današnja novela te pomanjkljivosti odpravlja. Natančneje se ureja sodelovanje z nadzornimi organi tretjih držav ter vpis revizorjev in revizijskih subjektov tretjih držav v register. Novela spreminja definicijo subjekta javnega interesa, torej pravne osebe, ki je zavezana k obvezni reviziji. Iz definicije se izločajo mikro- in majhne družbe v večinski občinski ali državni lasti, zato po novem revizija za njih ne bo obvezna. V noveli iz konca leta 2018 se je določilo, da se razni akti, skladno z Zakonom o revidiranju, subjektom nadzora, revizijskim družbam in pooblaščenim revizorjem vročajo preko portala eDavki. Danes je Vlada ugotovila, da takšno vročanje preko informacijskega sistema v praksi ni mogoče, zato elektronsko vročanje nadomešča z navadnim vročanjem v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Ob tem ne moremo mimo dejstva, da ta ista vlada v Zakonu o debirokratizaciji uvaja elektronsko vročanje za povprečne državljane, na drugi strani pa ugotavlja, da elektronsko vročanje za najbolj strokovne pravne subjekte in posameznike v državi praksi ni bilo mogoče. Nekoliko shizofreno. V PS SAB smo spremembe, ki jih prinaša novela zakona, spoznali kot potrebne in koristne, zato bo zakon deležen naše podpore. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda sprejetega amandmaja z dne 5. 7. 2021. razpravo dajem 2. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Ja. Prožim listo oziroma prijave na listo razpravljavcev. Prosim, da se prijavite, kdor je zainteresiran za razpravo. Prijava poteka.

črtajo pogoji za direktorja Slovenskega inštituta za revizijo, je za Listo Marjana Šarca nesprejemljivo oziroma sam osebno pravim tudi, da je taka poteza celo nehigienična. Ne morem drugače reči, kajti poglejte, Slovenski inštituta za revizijo in tudi sama revizija nekako spada med najvišje organe, strokovne institute v Sloveniji, ki dela nekako transparentnost, red in še marsikaj na tem področju. Če se spomnimo zgodovine, seveda ta veda je pri nas dokaj mlada, mlajša kot naša država. Inštitut je bil ustanovljen leta 1994 in v tem času se je kalil in mislim, da je dosegel tudi tisto strokovno raven, ki jo tudi evropske institucije priznavajo, in Slovenija je danes tudi na tem področju priznana. Ampak kljub vsemu, v času tranzicije, privatizacije je bilo narejenih kar veliko napak tudi na tem področju, da je precej teh revizij bilo nekako spornih, kar smo tudi spremljali iz medijev, in so povzročale takšne revizije tudi dokaj veliko škode tako na področju družbenega kot javnega premoženja, kakorkoli želimo to slišati, in to se ne sme več dogajati. V Slovenskem inštitutu Slovenskem inštitutu za revizijo so ljudje, vsi revizorji in zaposleni, zavezani h kodeksu poklicne etike temeljnih revizijskih načel in seveda navodil za delovanje revizijskih družb in še marsikaj drugega. Ne si znam predstavljati, ta organ, ki ima svet, ki ima Revizijski svet, ki ima Strokovni svet, ima direktorja. Tako v Revizijskem svetu, Strokovnem svetu so sami preizkušeni revizorji, ki imajo specifična znanja, določena znanja in tudi potrebno prakso, ker drugače tudi ne moreš biri preizkušen revizor, vse to pa bi vodil direktor, ki tega ne bi imel. S tem se nikakor ne moremo strinjati. Kot sem rekel, že zaradi zunanjih institucij, zaradi tudi povezovanja, kar tudi ta zakon govori – tudi v preteklosti so bile te spremembe zaradi usklajevanja direktiv in vsega ostalega –, bi morali slediti vsem tem strokovnim načelom, da bi zagotovili to osnovno strokovnost, in da pustimo tu, da tudi direktor mora biti preizkušen revizor, jaz si drugače ne morem predstavljati. Ta praksa, ki jo peljete, je nekako nesprejemljiva. Tudi novela Zakona o finančnih instrumentov, ki ste jo izsilili kot nujni postopek in bo na dnevnem redu v soboto, prav tako v 91. členu znižuje pogoje za direktorja agencije. To se pravi, da je lahko potem samo univerza pravne ali ekonomske smeri, da se to črta. Tudi tam to ni sprejemljivo in ne vem, kaj je ta vlada, zakaj je tak interes, da potem takšne pogoje črta. Ali nimate dovolj ustreznih strokovnih kadrov, da bi take institucije lahko potem kredibilno delovale in imele tudi ugled ne samo doma, tudi v tujini, ali imate morda že pripravljene kadre, ki ne izpolnjujejo pogojev in zaradi tega to spreminjate, ali pa ali pa si morda tudi na posameznih področjih ne želite te ustrezne stroke, da bi bila potem bolje obvladovana določena področja in da lahko določene cilje lažje dosegate.

Hvala za besedo, predsednik. Dober dan še enkrat! Skrbi svojega predhodnika kolega Lenarta se bom pridružil in tudi izpostavil ta problematičen del oziroma jaz mu rečem srž; srž tega zakona, ki sicer prinaša še neke druge uredbe, ampak ta pa res bode v oči, torej, nižanje zahtev za kadrovanje na vrhu revizijskega inštituta. Kot sem poudaril uvodoma v stališču poslanske skupine, je revizijski inštitut ekstremno strokovna institucija. Zagotavlja osnovno in ne samo osnovne, ampak celovito higieno na poslovno-finančnem zemljevidu celotne države; to je njegova naloga. na vrhu takšne institucije mora sedeti človek, ki ve, kaj dela. Ni edini strokovnjak v tej instituciji, mora pa, zato da delovni proces v tako zahtevni in strokovni instituciji poteka kot mora, da poteka strokovno predvsem, mora seveda imeti kompetence, mora imeti izkušnje, mora biti usposobljen, mora imeti kilometre, mora imeti CV, ki pristoji tako zahtevni funkciji. Ampak zdaj Vlada zbija ta standard, torej kompetenc, ki so potrebne za to, da se človeka postavi na vrh tako strokovno zahtevne institucije. Prej je bila osnovna predispozicija za zasedanje tega mesta predvsem status pooblaščenega revizorja, ki zagotavlja strokovnost na tem področju, zdaj zgolj bolonjska stopnja, bodisi s področja prava ali ekonomije. In to, spoštovane kolegice in kolegi, poudarjam, je zelo nevarna praksa. Zelo nevarna praksa, ki jo že leto in pol konstantno gledamo, ko Vlada tudi uzakonja in sistemsko rešuje po principu, da ni glavno, da je strokovnjak, glavno je, da je naš. Tako ta zakon beremo v opoziciji in bere nek mimoidoči, da tako rečem. Ta vlada je ekspertno v zadnjem letu in pol, odkar je zasedla svoj položaj, izvedla, mislim, da je številka dobrih 700 kadrovskih menjav, nastavila je 700 svojih ljudi po tem istem ključu; torej, ni glavno, da je strokovnjak, ni glavno, da je sposoben, da ve, da ima kompetence, glavno je, da je naš. Zato imamo, roko na srce, na mnogih področjih v državi popoln kaos. Poglejte samo NIJZ z gospodom Krekom na njegovem vrhu in strategije upravljanja z epidemijo. Gospod Krek ima nekaj kilometrov v delu na NIJZ, ampak njegova glavna kompetenca je, da je v ključnih trenutkih tiho in sodeluje z Vlado oziroma posluša Vlado. Poglejte strategijo cepljenja pod Jelkom Kacinom, recimo. Pa masaker, ki se je zgodil na slovenski policiji v opravljanju policijskih nalog. Policija ni imela nikoli tako slabe javne podobe kot zdaj. In tako naprej in tako naprej. V svojem uvodnem stališču poslanske skupine sem izpostavil tudi primer Pošte Slovenije, ki je tudi lep primer nekoga, ki – ne vem, ali ima strankarsko izkaznico SDS – je pa gotovo v neki tovariški navezi. Zakon, ki ga imamo pred sabo, v tem delu, ki sem ga zdaj izpostavil, kolegice in kolegi, uzakonja klientelizem, odpira mu vrata na široko, popolnoma po nepotrebnem. Moje vprašanje je naslednje: Zakaj Vlada enostavno ne pride s predlogom zakona, ki zraven nosi še ime in priimek človeka, ki ga želi postaviti na ta položaj? Zakaj ni to zakon Janeza Novaka? Ker gotovo je nekdo v socialnem krogu predsednika Vlade ali prve vladne stranke, ki ima in bomo ugotovili, garantiram, roko dam v ogenj, v naslednjih tednih ali mesecih – bolonjsko stopnjo iz prava ali ekonomije, nima pa statusa revizorja. Tako, spoštovana predstavnica Vlade, moje vprašanje, ki ga tu odpiram, je, zakaj. Kaj je razlog? V razpravi na odboru in doslej še nisem slišal razloga, kaj je razlog, kaj je tisti odločilni argument, zakaj se ti standardi nižajo. Standardi, ki so zdaj postavljeni funkcionirajo. Inštitut za revizijo ima širok strokovni fazon, da rečem, področij – naštel sem jih uvodoma – s področja revidiranja, zahteva strokovni kader na vrhu, v svojem vodstvu. In moje vprašanje je tudi, ali res ni ljudi, ki so kvalificirani, ali je to zdaj nek izhod v sili, ker takšnih ljudi nimamo v državi, ki bi imeli status revizorja in bili zraven, ne vem, še siceršnje usposobljeni in to je zdaj treba nižati, kot se to dela v kakšnih javnih zavodih – po občinah smo bržkone vsi to že videli – na takšen način. Tako je moje vprašanje, zakaj; kaj je razlog, kaj je argument, da je nižanje standardov v nastavljanju svojih ljudi nujno potrebno pri tako prekleto strokovni instituciji, kot je revizijski inštitut. Hvala lepa. Hvala za besedo, predsednik. Prav lepo pozdravljeni ponovno vsi skupaj! Tukaj bi rada obrazložila, da dejansko se poskuša tako kot pri vseh ostalih kadrovanjih, ki so bila že v v preteklosti, očrniti ponovno to vlado, da kadruje sebi v prid in za svoje kadre, kar pa ne drži, kar se je tudi že večkrat na ostalih sejah povedalo in pokazalo, da nič drugače ne poteka kadrovanje, kot je potekalo pri ostalih prehodnih vladah. Zato pričakujem, da bi mogoče s tem kadrovanjem bil že čas, da se opozicija ustavi in ne zavaja dalje. Rada bi pa poudarila pri tej spremembi zakona, in sicer v zvezi s pogoji za dosego za mesto direktorja – predvsem kaj je vodilo? Vodilo je, da se je dejansko obseg nalog skrčil in zaradi tega je tudi nesmiselno. Prenesle so se naloge na agencijo in inštitut nima toliko pristojnosti, kot jih je imel prej na področju revidiranja, kar je bilo jasno povedano, da v kolikor ni potrebno imeti toliko znanja s področja revidiranja, ker je prenesena pristojnost na samo agencijo, je potem nesmiselno, da se potem išče tudi kader za direktorja z dodatnim znanjem na področju revidiranja. Seveda se pa ne znižuje raven znanja, kar se želi tudi zdaj povedati, raven znanja ostaja še vedno druga bolonjska stopnja oziroma primerljivi primerljivi stari programi, in sicer s področja ekonomije ali pa prava. Tako zavajanje glede nižanja standardov ne drži. Še vedno se potrebuje druga stopnja po bolonjskem študiju. Nesmiselno pa je zahtevati pogoje za področja, ki jih inštitut več ne pokriva. Hvala lepa.

Morebiti bi se odzval na nekaj izjav kolegice, predvsem v delu, ki sem ga že predhodno izpostavil. In sicer obseg nalog na Slovenskem inštitutu za revizijo se je skrčil. To je res, ampak obseg nalog revizijskega inštituta še vedno zajema, zdaj bom se sprehodil čez vse strokovne naloge: objavljanje računovodskih standardov, poslovno-finančnih standardov in pravil, pravil notranjega revidiranja, pravil revidiranja informacijskih sistemov, pravil ocenjevanja vrednosti; določanje strokovnega znanja in izkušenj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti; organizacije strokovnega izobraževanja in izvajanje preizkusov strokovnih znanj ter izdaja potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, opravljanje nadzora nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, odločanje o izdaji dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, vodenje registra pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in oseb in tako naprej. Opravljanje teh nalog zahteva izjemno strokovnost, s tem se bomo vsi strinjali. Kar vidimo danes v tej politični akciji uzakonjanja nižanja standardov, je prav to. Nižanje standardov v pomembni instituciji, ki zagotavlja javnofinančno oziroma poslovno finančno higieno. pravnoformalno nižanje standardov. In moje vprašanje ostaja, glede na to, da strokovnost ni vprašaj, strokovnost mora biti zagotovljena. In predlagana ureditev strokovnosti ne zagotavlja. Moje vprašanje ostaja in bi resnično prosil predstavnico Vlade, da mi odgovori, zakaj. Če je strokovnost treba zagotoviti, če je jasno, da človek brez primernega CV-ja te strokovnosti ne more zagotavljati in mu ta predlagana zakonska sprememba vseeno daje legitimnost, da pride do tega delovnega mesta – zakaj se to dela? Kakšen je razlog? Ali res v celi državi nimajo ljudi, ki so sposobni in kvalificirani to početi, ali je pa zadaj resnično nekdo z imenom in priimkom, ki se želi usesti na ta položaj in ima to srečo, da je blizu trenutne vlade? Ker državljanke in državljani beremo ta zakon točno tako, ker smo navajeni NPU-ja, ker poznamo zgodbo Pošte, ker poznamo zgodbo vojske, ker smo slišali za 700 in nekaj kadrovskih menjav v letu in pol. To je cunami menjav, kolegica Ušaj.

ki ga je tudi potrdil že odbor, in na odboru se je z njim strinjala večina, gre v smeri črtanja te sporne nepotistične določbe. Amandma, ki pa sedaj prihaja z vladne strani,

na način, da bi ostala v veljavi določba, da je za direktorja Inštituta za revizijo lahko imenovana oseba, ki med drugim izpolnjuje tudi pogoj strokovnega naziva pooblaščeni revizor. Takšna določba povzroča nepotrebno omejevanje pri razpisu za mandat direktorja. Inštitut namreč po zadnjih spremembah Zakona o revidiranju praktično nima več pristojnosti s področja revidiranja, saj so le te na podlagi javnega pooblastila prešle na Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem. Pogoj strokovnega naziva pooblaščeni revizor je bil potreben in smiseln v času pred zadnjo spremembo Zakona o revidiranju, ko je bil nadzor nad kakovostjo revidiranja deljen med institutom in agencijo. Z amandmajem 2. člena se predlaga, da se pogoj strokovnega naziva pooblaščeni revizor za namen imenovanja direktorja nadomesti z izobrazbenim pogojem, in sicer z izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, ki je v skladu z zakonom uvrščena na osmo raven. Poudarjam pa, da s predlaganim nikakor ne predlagamo nižanje strokovnih standardov za direktorja, temveč se odpravlja omejevalnih pogoj pri razpisu za mandat direktorja. Na podlagi navedenega predlagam, a se amandma k 2. členu predloga zakona podpre. Hvala. Hvala lepa. K besedi se je prijavil še enkrat gospod Primož Siter. Izvolite. PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa. Samo zaključna misel. V očeh Vlade je strokovnost, citiram, »nepotrebno omejevanje«. Govorimo, še enkrat, o strokovni instituciji, ki skrbi za poslovno-finančno higieno, ki skrbi, da se korupcija ne izvaja in da ji zapiramo vrata. Ampak to je nepotrebno omejevanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Revizijsko poročilo Računskega sodišča z dne 9. december 2020 ste poslanke in poslanci zaradi stopnje tajnosti zaupno po Zakonu Banke Slovenije ter zaradi oznake poslovna skrivnost po Zakonu o poslovni skrivnosti 22. aprila letošnjega leta zaradi varstva podatkov v varovani predal v sistemu UDIS. Sedaj pa za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predsedniku komisije. Gospod Igor Peček, izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi! Komisija za nadzor javnih financ se je na 17. seji dne 22. januarja 2021 v okviru svojih zakonskih in poslovniških pristojnosti seznanila z revizijskim poročilom Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije in ga preučila. preučila. Po razpravi je komisija sprejela naslednji sklep: Komisija za nadzor javnih financ bo na podlagi obravnavanega revizijskega poročila Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije pripravila predloge potrebnih ukrepov v obliki priporočil in o njih poročala Državnemu zboru skladno z 39. členom Poslovnika. V ta namen se skliče nova seja komisije. V skladu z navedenim sklepom je komisija na 19. seji 22. aprila 2021 ob obravnavi točke dnevnega reda Predlog priporočila v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije na podlagi 169.a člena Poslovnika Državnega zbora oblikovala obravnavani predlog priporočila. V razpravi o Predlogu priporočila so članice in člani komisije poudarili, da revizijsko poročilo obravnava dogodke, povezane s sanacijo bančnega sistema, ki bodo Republiko Slovenijo bremenila tudi v prihodnje. Poudarjeno je bilo, da so članice in člani ob obravnavi revizijskega poročila večinoma izrazili mnenje, da se glede na pomen ugotovitev revizijskega poročila za oblikovanje ustreznega nadzora nad delovanjem bančnega sistema v prihodnosti njegova obravnava ne sme zaključiti zgolj s seznanitvijo komisije z revizijskim poročilom, temveč bi morali biti z ugotovitvami seznanjeni vse poslanke in poslanci. Izraženi so bili tudi nekateri pomisleki glede nedoločnosti izraza preuči, pri čemer je bilo pojasnjeno, da Banka Slovenije ni dolžna upoštevati priporočil Računskega sodišča, temveč mora obrazložiti odstop od predlaganih priporočil, čemur sledi tudi predloženo besedilo priporočila. V razpravi je bilo opozorjeno tudi na nedoločnost izraza demokratični nadzor ter navedeno, da se nadzor nad Evropsko centralno banko že izvaja. Posamezni razpravljavci pa so izpostavili tudi pomanjkanje nadzora in vpliva nacionalnih parlamentov na monetarno politiko. Komisija je po opravljeni razpravi oblikovala predlog priporočila v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije, ki se glasi. Prvič, Državni zbor priporoča Banki Slovenije, da preuči revizijska priporočila Računskega sodišča. Drugič, Državni zbor priporoča Banki Slovenije, da v okviru svojega neodvisnega in avtonomnega položaja opravlja svoje poslanstvo na način, ki omogoča transparenten in demokratičen nadzor. Tretjič, Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da v sodelovanju z Banko Slovenijo ob upoštevanju revizijskega poročila Računskega sodišča pripravi predlog prenove Zakona o Banki Slovenije, ki bo zagotovil transparentno delovanje Banke Slovenije v javnem interesu. In četrtič, Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da v Evropski uniji izpostavi problem pomanjkanja demokratičnega nadzora nad centralnimi bankami ter se zavzame za učinkovit revizijski nadzor nad Evropsko centralno banko in ostalimi subjekti Evrosistema. Komisija za nadzor javnih financ Državnemu zboru predlaga, da predlog priporočila, ki ga je oblikovala komisija, sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo mag. Marko Pogačnik, predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. MAG. hvala za dano besedo. Kolegice in kolegi! Pred nami so priporočila v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča o izvajanju nadzorstvene funkcije Banke Slovenije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke priporočil ne bomo podprli, ne bomo jih podprli iz več razlogov. Prvi predlog je, da Državni zbor priporoča Banki Slovenije, da prouči revizijska priporočila Računskega sodišča. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da je ta predlog priporočila nepotreben. Prepričani smo, da Banka Slovenije je ta priporočila proučila in odločila se je, kot se je. Drugi predlog – Državni zbor priporoča Banki Slovenije, da v okviru svojega neodvisnega avtonomnega položaja opravlja svoje poslanstvo na način, ki omogoča transparenten in demokratični nadzor.

Pri tretjem in četrtem predlogu priporočil se bomo vzdržali, enako pri prvem in drugem. Prepričani smo, da en del premika v nadzorstvu tako nacionalnih bank kot Evropske centralne banke se je zgodil. Nenazadnje smo imeli tudi obisk predsednik Evropskega računskega sodišča v tem tednu, ki je rekel, da se pač nadzor nad Evropsko centralno banko izvršuje, ni najbolj optimalen, vendar se delajo koraki naprej. Še enkrat, priporočil v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo podprli. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Besedo ponovno dajem gospodu Igorju Pečku, da predstavi stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. Hvala lepa, še enkrat, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi! Izkušnje kažejo, da finančne krize, zlasti tiste, ki izvirajo iz bančnega sektorja, povzročajo veliko škodo tako državnemu proračunu kot gospodarstvu. Samo za ponazoritev naj omenim, da so države članice Evropske unije med letoma 2008 in 2014 za reševanje finančnega sektorja porabile skoraj 2 bilijona evrov v obliki državnih pomoči. Tudi pri nas so večinoma vsi segmenti prebivalstva občutili posledice teh ravnanj. Pasove smo si morali zategovati zelo dolgo časa, dokler nam na njem ni skoraj zmanjkalo lukenj. Evropska unija je posledično izvedla temeljito reformo regulativnega okvira z namenom povečanja odpornosti kreditnih institucij. Na ta način je utrdila finančno stabilnost držav članic, banke so namreč ključni vir financiranja tako za gospodinjstva kot seveda tudi za podjetja. Sloveniji je bilo v javnosti po dokapitalizaciji bank konec leta 2013 izraženih veliko sumov v pravilnost, logičnost in pa predvsem v ekonomsko upravičenost same dokapitalizacije. Predvsem zaradi tega se je v prejšnjem sklicu Državnega zbora sprejela odločitev, da se razčisti, ali so bile slovenske banke konec leta 2013 prekomerno dokapitalizirane in so bili posledično lastniki podrejenih obveznic razlaščeni na podlagi spornih odločitev ter tudi, kakšno vlogo je pri tem igrala Banka Slovenije. Septembra 2017 je bila tako sprejeta novela Zakona o Banki Slovenije, ki je v 52.a členu odločila, da – citiram: »Računsko sodišče lahko presoja pravilnost in smotrnost praks nadzora, ki jih je Banka Slovenije izvaja do 4. novembra 2014 in so vodile v porabo sredstev proračuna Republike Slovenije.« Konec navedka. Banka Slovenije je po ustavi pri svojem delovanju samostojna in odgovarja neposredno Državnemu zboru Republike Slovenije, zato je v 52. členu zapisano še, da Računsko sodišče v zvezi z razkritimi nepravilnostmi in nesmotrnostmi v revizijskem poročilu poda priporočila, a mu Banka Slovenije ni zavezana ni zavezana predložiti poročila o odpravljanju razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti, mora pa obrazložiti vsak odstop od priporočil. Večkrat javno izraženo stališče Banke Slovenije, da z zakonom predvidena revizija Računskega sodišča o izvajanju nadzorstvene funkcije Banke Slovenije posega v njeno neodvisnost, ne krepi zaupanja v to, da se Banka Slovenije kot institucija zaveda, kakšno poslanstvo ji je bilo ob pisanju ustave zaupano. Obravnavano revizijsko poročilo je pokazalo, da še vedno obstaja prostor za izboljšanje transparentnosti delovanja Banke Slovenije, zato smo na seji komisije sprejeli priporočila, da Banka Slovenije in Vlada podrobno preučita revizijsko poročilo in na njegovi podlagi pripravita predlog prenove Zakona o Banki Slovenije, ki bo zagotovil transparentno delovanje Banke Slovenije v javnem interesu. če na zadevo pogledamo še malo širše, ima neodvisnost Evropske centralne banke in ostalih centralnih bank velik pomen, je pa za delovanje Evropske unije nujno, da se ta dodeljena neodvisnost ustrezno nadzira. Poslanski skupini LMŠ se nam zdi nujno, da se v Evropski uniji vzpostavi problem pomanjkanja demokratičnega nadzora nad centralnimi bankami kakor tudi to, da se kot država oziroma Vlada zavzamemo za vzpostavitev učinkovitega revizijskega nadzora Računskih sodišč nad Evropsko centralno banko in ostalimi subjekti Evrosistema. Zagotovilo, da se strahotna zgodba kopanja bančne luknje, ki smo ji bili priča, ne ponovi nikoli več, je vzpostavitev robustnega regulativnega okvira, predvsem pa to, da morajo centralne banke temeljito opravljati svojo nadzorstveno funkcijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti mag. Bojana Muršič, predstavila bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Za nami je desetletje, zaznamovano s posledicami finančne krize. Sloveniji je njena najbolj vidna in občutna posledica sanacije bank, ki so se preveč izpostavile do slabih naložb, ko je obseg slabih terjatev postal nevzdržen, so banke klecnile potrebna je bila večmilijardna sanacija, ki je vodila tudi v privatizacijo tako bančnega sektorja kot pomembnega dela gospodarstva. Postopke v zvezi z ugotavljanjem kapitalske ustreznosti bank in ukrepe njihove sanacije je vodila Banka Slovenije, ki je ves čas igrala na karto svoje neodvisnosti in nevezanosti na kakršnakoli navodila. Krčevito se je upirala tudi vsakršni reviziji svojih odločitev in se, kljub temu da je z odločbami odrejala ukrepe, izogibala tako pojasnjevanju svojih odločitev kot odgovornosti za njihove posledice. V takih okoliščinah so se množile zahteve po spremembi zakona, ki bi Računskemu sodišču omogočil vsaj omejeno revizijo dejanj centralne banke, katere neodvisnost sicer izvira iz zakona o ustavi in evropskih pogodb, vendar pa iz istih predpisov izhaja tudi, da je Banka Slovenije odgovorna Državnemu zboru. Z oblikovanjem evropske bančne unije in enotnih mehanizmov nadzora in sanacije bank je Banka Slovenije res postala le del ECB, ki je pri svojem ravnanju resnično samostojna, vendar je za domačo javnost potrebno povedati, da je bila ta ureditev oblikovana šele leta 2014. Pomemben del vzrokov za bančno sanacijo pa je nastal pred tem, delno s prepoznim in neaktivnim pristopom Banke Slovenije, nato pa izjemno strogimi ukrepi, ki so dali sicer rezultate, a za veliko ceno, ki jo bodo plačevale tudi prihodnje generacije. Glede na dejstvo, da je bilo vloženo v sanacijo bank, je povsem upravičeno, da sta javnost in politika želela natančnejši vpogled v dogajanje. Že potreba po učenju iz napak je dovolj velik razlog za tak korak, a Banka Slovenije je s številnimi sredstvi preprečevala tako uzakonitev možnosti revizije kot tudi spodbijala že sprejete zakonske določbe in akte – celo z ustavnimi pritožbami. Tako dogajanje ni dobra popotnica za zaupanje, ki bi moralo vladati med politiko in centralnimi bankami. Ko je Računsko sodišče končno izvedlo obsežno revizijo, je poročilo pokazalo, da Banka Slovenije kot nadzornik bančnega sistema ni vedno ravnala učinkovito in uspešno. Ob začetku težav je predolgo igrala pasivno vlogo, ob kasnejšem ukrepanju pa je bila izjemno stroga. Tudi strokovna revizija Računskega sodišča potrjuje teze, da Banka Slovenije ne more v celoti stati za ocenami kapitalskega stanja bank, na podlagi katerih je odredila njihove dokapitalizacije in druge ukrepe; ukrepe, pod katere se je podpisovala neodvisna centralna banka. Zato nas je presenetilo in še naprej nas preseneča, da Banka Slovenije še naprej zavrača svojo odgovornost, kljub temu da se stalno sklicuje na svojo neodvisnost. To zavračanje odgovornosti s strani centralne banke, ki je obenem tudi nadzornik pomembnega dela bančnega sistema, je temeljni razlog, da se je Komisija za nadzor javnih financ ob obravnavi revizijskega poročila odločila tudi za pripravo teh priporočil. Za ponovno vzpostavitev zaupanja v bančni sistem in njegove regulatorje je nujno, da se odločitve utemeljujejo in pojasnjujejo v javnosti, da se vprašanja ne zavračajo s sklicevanjem na absolutno neodvisnost centralnih bank, da guverner centralne banke do poslancev ne nastopa oholo in da se potrebna neodvisnost banke uravnoteži tudi z odgovornostjo, ki ima do Državnega zbora, državljank in državljanov. Komisija je menila, da je več nedemokratičnega nadzora in transparentnosti v delovanju centralne banke korak k več zaupanja in več preglednosti. v priporočilu predlaga banki, da svoje poslanstvo opravlja na način, ki omogoča transparenten pogled v delovanje centralne banke, vladi pa, da pripravi ustrezne predloge sprememb predpisov, ki bodo položaj banke uredili na način, da bosta ohranjena tako neodvisnost kot kot tudi zaupanje v njeno delo. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zato podprli predloge priporočil, ki jih je pripravila Komisija za nadzor javnih financ. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine NSi bo predstavil gospod Aleksander Reberšek. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovani poslanke in poslanci! Ustava Republike Slovenije v svojem 152. členu določa posebno vlogo Banke Slovenije ter ureja njeno naravo v smislu centralne banke kot avtonomne institucije. Neodvisnost centralne banke je načelo, ki je v slovenskem pa tudi evropskem pravne redu vzpostavljeno z določenim smislom. Podobno je načelo neodvisnosti v večji ali manjši meri vzpostavljeno pri različnih organih, ki delujejo znotraj pravosodja. Seveda je načelo neodvisnosti v sistemu demokratične ureditve, kjer poznamo različne sisteme zavor in ravnovesij, omejeno, vendar mora biti vsak poseg v to načelo premišljen in dobro utemeljen ter usmerjen zgolj na področje, kje je to dopustno in potrebno. Iz tega razloga ocenjujemo tudi, da bi moralo biti vsako priporočilo, sprejeto v državnem zboru, ki na nek način postavlja tudi omejevanje načela neodvisnosti, bolj konkretno opredeljeno. Ni namreč vseeno, na katero področje dela oziroma pristojnosti centralne banke se priporočilo nanaša. V zvezi s tem ugotavljamo, da je priporočilo zelo splošno, abstraktno ter ne razlikuje med različnimi sferami dela ter pristojnostmi centralne banke. Načelo transparentnosti je sicer seveda zelo pomembno, vendar mora biti usklajeno z drugimi načeli, zato pa bi bila potrebna bolj določna opredelitev morebitnih sprememb v pravnem redu. Priporočilo vsebuje usmeritev k večjemu zagotavljanju demokratičnega nadzora nad centralno banko. Ocenjujemo, da je opredelitev nadzora centralne banke v smislu demokratičnega nadzora nekoliko nejasna. Ocenjujemo tudi, da je sprejem priporočila na seji Državnega zbora, ki centralni banki priporoča, da prouči revizijska poročila Računskega sodišča, nepotrebno. Glede na navedeno v Poslanski skupini Nove Slovenije ne moremo podpreti predlaganega priporočila.

Hvala za besedo, predsedujoča oziroma podpredsednica Državnega zbora. Vsem skupaj prav lep pozdrav! Danes odločamo o Predlogu priporočila v zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije. Z morebitnim sprejetjem predloga priporočila, ki je zasnovan v sklopu štirih točk, bi Državni zbor tako Vladi kot tudi Banki Slovenije poslal priporočila glede tega, kako naj ravnata v zvezi s pregledom in implementacijo revizijskih poročil Računskega sodišča, kar pa seveda izhaja iz ugotovitev tega dostopnega konkretnega poročila. S sprejetjem takega predloga se poziva Banko Slovenije, naj implementira revizijska načela Računskega sodišča. V okviru druge točke priporočila pa bi to institucijo pozvali k temu, da svoj neodvisni in avtonomni položaj razume kot posebno obliko zaupanja, ki ji omogoča opravljanje njenega poslanstva. To nikakor ne sme in ne more biti privilegij, ki bi omogočal izogibanje transparentnosti ter demokratičnemu nadzoru. V Poslanski skupini Stranke modernega centra verjamemo, da se mora transparentnost v instituciji, kot je Banka Slovenije, zagotoviti na vsak način, čeprav so vsebine zelo občutljive in še kako vplivajo na finančno stabilnost države, finančnih institucij, gospodarskih subjektov in nenazadnje tudi varstvo prihrankov občanov. Zaupanje je namreč temelj vsakega stabilnega monetarnega sistema, za njegovo vzdrževanje pa morajo institucije znati pojasniti sprejete odločitve in pred organe nadzora postaviti popolne informacije, na katerih so te odločitve temeljile. V preteklosti smo namreč že bili priča primerov, ko Banka Slovenije ni dosledno izvajala svojih pooblastil. Med drugim je tolerirala čezmerno rast tveganih kreditov, bila premalo aktivna ob pojavu tveganja tujevalutnih kreditnih pogodb in se na razne načine upirala poskusom uzakonitve revizijskega nadzora nad njenim delovanjem in pri tem vključevala celo Evropsko centralno banko, pri tem pa se močno sklicevala na svojo avtonomijo in neodvisnost kot institucija Banke Slovenije. V izogib morebitnim ponovnim spornim praksam v Banki Slovenije, ki hočeš nočeš vedno pristanejo na plečih davkoplačevalcev, podpiramo tudi napotke v okviru zadnjih dveh točk priporočila. Preko teh bi Vlado in Banko Slovenije pozvali, da podrobno preučita revizijsko poročilo Računskega sodišča in na njegovi podlagi skupaj pripravita predlog novele Zakona o Banki Slovenije, ki bi okrepil delovanje v javnem interesu in zagotavljal transparentnost delovanja. Ne smemo pozabiti, katerega davnega leta je bil sprejet Zakon o Banki Slovenije, ki je danes tudi v veljavi. Ob tem pa bi Vlado pozvali še k vzpostavitvi problema pomanjkanja demokratičnega nadzora nad centralnimi bankami na nivoju Evropske unije ter k zavzemanju za učinkovit revizijski nadzor računskih sodišč nad Eevropsko centralno banko in ostalimi pomembnimi subjekti finančnega Evrosistema. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo prepričani, da je demokratični nadzor nad pomembnimi institucijami pogoj za njihovo transparentno delovanje. V primeru Banke Slovenije pa je to še posebej pomembno, saj gre za sistemskega regulatorja bančnega trga, ki mora biti vzgled ostalim institucijam, ko se pogovarjamo o sledljivosti in transparentnosti sprejemanja odločitev. Na podlagi ugotovitev Računskega sodišča pri pregledu Banke Slovenije, vezano za obdobje 2008–2013 je nesporno ugotovljeno, da nadzorne funkcije Banka Slovenije ni bila uspešna. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra predlog priporočila podprli. Hvala za pozornost. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Gospod Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite.

se je v okviru svojih zakonskih in poslovniških pristojnosti seznanila z revizijskim poročilom izvajanja nadzorstvene funkcije Banke Slovenije in ga temeljito preučila. Obdobje revizije pred novembrom 2014 v marsičem osvetljuje dogodke in odločitve, ki so privedle do druge sanacije bančnega sistema in katerih posledice bodo Republiko Slovenijo bremenile tudi v prihodnjih letih. Članice in člani Komisije za nadzor javnih financ so glede na pomen ugotovitve revizijskega poročila Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije izrazili mnenje, da se glede na pomen ugotovitev revizijskega poročila za oblikovanje ustreznega nadzora nad delovanjem bančnega sistema v prihodnosti obravnava le-tega ne sme zaključiti zgolj s seznanitvijo komisije z revizijskim poročilom in njegovimi izsledki. Tako smo po opravljeni razpravi sprejeli sklep, kjer smo v zvezi z revizijskim poročilom oblikovali predlog priporočil, s katerimi želimo prispevati k večji transparentnosti in zaupanju v stabilnost in delovanje bančnega sistema. Menim, da sta neodvisni položaj in avtonomnost, ki ju je deležna Banka Slovenije, orodji za opravljanje njenega poslanstva. V času gospodarske krize leta 2013 so bile banke na robu propada. Slovenija pa je imela izbiro: dokapitalizirati banke z državno pomočjo ali pustiti banke v insolventnem stanju ter tvegati stečaj in kolaps finančnega sistema. V stranki SAB – socialnih liberalcev smo prepričani, da se je sanacija bank v letu 2013 izplačala. Takratna sanacija bank je bila ključna, da nam ni bilo treba zaprositi za mednarodno finančno pomoč in da je gospodarstvo znova začelo rasti. Sanacija bank bi definitivno stala manj, če bi se jo lotile prejšnje vlade. Več pozornosti bi takrat morali nameniti tistim, ki so kopali bančno luknjo, ne le gasilcem, ki so gasili požar. Če bi država banke sanirala že leta 2011, ko je vlado vodil Janez Janša, bi bila sanacija cenejša za 2 milijardi evrov. Kdo so tista podjetja, ki so naredila največjo luknjo v bilancah bank, je več kot jasno. To so Zvon Ena, ki je naredil za 165 milijonov evrov luknje, Vegrad za 153 milijonov evrov luknje, T2 za 131 milijonov luknje, Zvon Dva za 122 milijonov luknje, Merkur za 107 milijonov luknje in Sava za 101 milijon bančne luknje. Ko smo vlado leta 2013 vodili mi, je imela država denarja le za nekaj mesecev, finančni trgi pa so bili praktično zaprti. Takrat ni bilo časa za iskanje kakšne druge poti za sanacijo, kot je bila tista, ki jo je začrtala prejšnja vlada in je predvidela tudi ustanovitev DUTB. Takrat nam ni zaupala niti Evropska komisija, ker država v preteklih letih ni ukrepala, zato nas je čakal prihod trojke. A takšnega scenarija si v Sloveniji, kot je bil, na primer, v Grčiji, kjer so nižali pokojnine, plače in socialne transferje, kjer je bila vsaka nova tranša pomoči pogojena, nismo želeli. V SAB smo danes zadovoljni, da nam je uspelo banke sanirati brez zunanje pomoči, ker je to pomenilo tudi hitrejše gospodarsko okrevanje. Glede na to, da smo ravnali po navodilih Evropske komisije, si nismo mogli privoščiti, da bi tako obsežno državno pomoč, okoli 5 milijard evrov, izpeljali brez soglasja Bruslja. V času najhujše finančne krize leta 2013 smo državo rešili pred bankrotom in prihodom trojke v Slovenijo ter tako pokazali, da je vlada Alenke Bratušek konec leta 2013 sprejemala prave odločitve. Za zaključek bi dodal še to, da so gospodarska rast pred epidemijo covida-19, stopnja BDP, razvoj in ustavitev varčevalnih ukrepov neizpodbiten dokaz, da je vlada Alenke Bratušek konec leta 2013 sprejela premišljeno in pravo pot.

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! V 90. letih prejšnjega stoletja je bila dosežena visoka stopnja soglasja, da morajo biti centralne banke pri definiranju in vodenju monetarne politike neodvisne. Neodvisnost centralnih bank temelji na logiki, ki je na prvi pogled konsistentna. Osnovna naloga centralne banke je ohranjanje cenovne stabilnosti in ta cilj bi moral biti apolitičen. Guvernerja se ne voli na volitvah, zato mu ni potrebno obljubljati vsega mogočega ali pa neodgovorno uporabljati proračunskih sredstev z namenom povečevanja možnosti za ponovno izvolitev. Horizont delovanja centralne banke ni od danes do jutri, tudi ni od volitev do volitev, centralna banka nima političnih ciljev, nima ideoloških predsodkov in ni strankarsko opredeljena. Mora biti politično nevtralna in je steber monetarne in ekonomske stabilnosti. Tako je vsak v teoriji. V monetarni sferi je ideološka dimenzija samo dobro prekrita z navidezno nevtralnostjo centralne banke, zato pa je nevarno okrepljena z njeno praktično nedotakljivostjo. Centralne banke danes posedujejo ogromno moč, čeprav so efektivno brez demokratične verodostojnosti in nadzora. Evropska centralna banka s posebno skrbnostjo pazi, da ne bi prišlo do potencialne izgube neodvisnosti Banke Slovenije. Bojda zato, ker je neodvisnost Banke Slovenije temelj, na katerem slonijo vsi neštevilni uspehi slovenske ekonomije v poslednjem desetletju. Na prvi pogled je zahteva Evropske centralne banke logična in pravilna. Kaj pa je lahko sporno v zahtevi, da je centralna banka neodvisna? Izkušnje držav, kakršna je Slovenija, kažejo, da je sporno vse. Neodvisnost centralne banke je koncept, prenesen iz najrazvitejših držav. Ekonomska struktura je tam izgrajena, gospodarstvu je dostopen kapital po razumni ceni, centralne banke pa predvsem skrbijo za vzdrževanje finančne stabilnosti ob nizki inflacijski stopnji. Ni potrebe po poudarjeno razvojni politiki. Bistveno drugačne so prioritete držav, tudi Slovenija je med njimi, ki niso na tako visoki razvojni stopnji, saj zahtevajo močno in koordinirano razvojno politiko. V tem kontekstu mora centralna banka stalno sodelovati in usklajevati svojo politiko z razvojno politiko Vlade. Ne more in ne sme ignorirati gibanj v realni ekonomiji, predvsem stopnje gospodarske rasti in stopnje brezposelnosti, kar pomeni, da mora ob skrbi za ustrezno nizko stopnjo inflacije dajati podporo razvojni politiki države. Računsko sodišče je decembra lanskega leta objavilo revizijsko poročilo o smotrnosti izvajanja praks nadzora Banke Slovenije za 7 poslovnih let od 2008 do vključno 2014. Na revizijsko vprašanje, ali je Banka Slovenije utemeljila izrek izrednih ukrepov na ustreznih podlagah, gre za bančno sanacijo v letih 2013 in 2014, je Računsko sodišče izreklo mnenje, da je bila Banka Slovenije pri tem neuspešna. Dobršen del gradiva, sicer zelo zajetnega, je označen s stopnjo tajnosti zaupno, zato je javnosti nedostopen, velja pa izpostaviti, da so državni revizorji ugotovili nerazpoložljivost podatkov glede določitve definicije nedonosnih terjatev in neenotnost pristopov pri izračunih dodatno potrebnih oslabitev, ti izračuni pa so bili odločilnega pomena pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti bank in, seveda, iz tega izhajajoče višine potrebnih dokapitalizacij. Odločilno vprašanje glede bančne sanacije je dejansko procesna in politična legitimnost vsiljenih evropskih rešitev, presoja nadrejenosti pravil meja pravne in politične odgovornosti za posledice odločitev Evropske komisije, Evropske centralne banke in Banke Slovenije. Izkazalo se je, da sta nedotakljivost in neodvisnost Banke Slovenije nad pravom in nad politično odgovornostjo. Logika in jezik ekonomije, tudi monetarne, ne smeta izpodriniti politike in prava! To je tisti gordijski vozel, ki ga ne znamo presekati in to je tragedija te skupnosti, zato imamo politične zaplete in blokado ekonomskih institucij, ki ogrožajo Evropsko unijo in ogrožajo razvoj Slovenije.

Amandmaji k predlogu priporočila niso bili vloženi, zato bomo o predlogu poročila odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in prekinjam tudi 24. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 14. uri. Hvala